Poštovane kolegice i kolege, dobar dan vam želim. Prelazimo na točke dnevnog reda predviđene planom. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojim se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ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

Molim državnog tajnika Ministarstva zdravstva gospodina Željka Plazonića da nam da dodatno obrazloženje? Izvolite državni tajniče. **Plazonić, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske kolegice i kolege. Dakle ovim zakonom i ovim zakonskim prijedlogom propisuju se obveze u vezi sa usklađenim informacijama povezanih sa hitnim zdravstvenim intervencijama te preventivnim mjerama za uvoznike i daljnje korisnike koji na tržište stavljaju smjese razvrstane kao opasne, a na temelju njihovih učinaka na zdravlje ljudi ili na njihove fizikalne učinke. Propisuje se i način dostavljanja tih informacija elektroničkim putem HZJZ putem centraliziranog portala Europske agencije za kemikalije te se propisuju također i obveze HZJZ za stavljanje na raspolaganje informacija o smjesama Centru za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te se određuju i troškovi podnošenja informacijama o smjesama koje snose uvoznici i njihovi daljnji korisnici. U odnosu na tekst zakona u prvom čitanju izvršene su manje nomotehničke izmjene sukladno prijedlozima Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora te je tekst dodatno nomotehnički uređen. Hvala vam lijepo, toliko. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a, nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo. Uvaženi tajniče. Evo govorimo o pakiranju tvari i smjesa temeljem Uredbe EU-a jer smatram i to sam zadnji put govorio da tvari, smjese u Hrvatskoj se ne kontroliraju i čudi me izjave hrvatske Vlade poglavito što se tiče glifosata da te tvari koja je otrovna koja je povezna sa GMO proizvoda poglavito Monsanta i ostalih tvrtki jel Austrija je čak i zabranila tu tvar. U nas je ona dozvoljena u Americi u SAD-u i u drugim državama imamo brojne tužbe ljudi koji su oboljeli od tumora i drugih bolesti po pitanju te tvari, jednostavno sjeme koje se tretira u biti okolo ništa, trava jednostavno ne more ništa uspijevati. I dokazano je tj. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava 2013. i prije već da je to otrovna tvar. Međutim ministrica Austrija kao što sam rekao njihov donji Parlament je zabranio upotrebu glifosata. Tko to kontrolira taj uvoz u biti? Oni nama pakiraju i spakiraju svega kao što nam i vi spakirate i zbog toga imamo povećan broj tumora poglavito u poljoprivredi i zasadima imamo nekontrolirano ta sredstva. Kako ćete vi stati tome u kraj? Ako smo mi jednakopravni u EU, Austrija je zabranila, čak u EU su dugo vremena govorili tj. raspravljalo je se i razmatra se da 2023. se zabrani glifosat. Što Hrvatska poduzima po tome jel izjava ministrice je bila prije nekoliko tjedana da ona to neće zabraniti u poljoprivredi, dok druge države EU to zabranjivaju. Možete li reći što vi poduzimate po pitanju zaštite zdravlja o zaštiti naših pčelara koji imaju mogućnost proizvoditi eko med, međutim u nas se tretiraju površine i uvoze se ti proizvodi koji su kontaminirani kontaminirani ovakvim spojevima herbicidima, pesticidima koje drugim državama zabranjuju, a spomenuo sam u ovom slučaju Austriju? Tako da ste vi prepisali ovu uredbu u biti dok druge države EU tu uredbu počeli su poštivati, evo nabrojao sam primjer Austrije. U RH ta tvar je dozvoljena i ministrica poljoprivrede kaže da ne triba zabraniti tu tvar. Zbog čega u Hrvatskoj može ta štetna tvar koristi se, prevoziti se, uvoziti se, koja je povezana isključivo sa Monsantom i tvrtkama koje proizvode glifosat, naravno i druge druge tvrtke koje upotrebljavaju tu štetnu tvar? Međutim vi apsolutno ništa ne poduzimate nego samo za zaštitu ljudi i zaštitu zdravlja vi to apsolutno ne kontrolirate. Nama se čak kroz proizvode i mesne čak uzgoj svinjetine, ta tvar hranjeni su ljudi tom smjesom, poglavito sa sojom, kako vi to kontrolirate? Kontrolira li se to u RH? Ja sam Kontrolira li se to u RH? Ja sam i dao zakon o zabrani glifosata međutim Vlada je dala negativno mišljenje, ne vidim razlog zbog čega je dala negativno mišljenje kad ponavljam, mi još jednom kada Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na ovu tvar a vi jednostavno prepisivate ove dokumente pred ovaj naš Sabor donosite tko zna šta ste vi nama sve spakirali u ovome pakiranju pustih uredbi a u biti u provedbi apsolutno ne štitite zdravlje naših građana. Vi ne štitite zdravlje naših građana jer da štitite zdravlje naših građana, onda bi Vlada na zakon o zabrani glifosata koje sam ja dao, dala bi barem pozitivno mišljenje ili bi naglasila da razmatraju to što se razmatra i u Europskom parlamentu, bile su dugogodišnje rasprave. Evo poslije ću iznijeti i podatke o tome koliko je država, u pojedinačnoj raspravi, što se događalo u EU-u, što kaže Svjetska zdravstvena organizacija jel je to štetno međutim mi donosimo zakone o opasnim tvarima, prijevozu, uvozu a u biti u nas možete raditi šta god hoćete. U nas se ta tvar još uvijek koristi i to u velikim količinama, ministrica poljoprivrede kaže da ona to ne želi razmatrati, da to je dobro za tretiranje međutim za zdravlje ljudi to očito nije najbolje. najbolje. Evo ja očekujem da će uskoro doći taj moj prijedlog zakona o zabrani glifosata u sabornicu i da će saborski zastupnici napraviti ono što je napravio europski, pardon austrijski parlament koji je zabranio glifosat. Ja vjerujem da mi to možemo napraviti i da možemo zaštititi zdravlje naših građana i da se možemo oduprijeti Monsantu i njihovim proizvodima koji kontroliraju iz sjeme i kontroliraju i tretiranje jer to su znači otporno sjeme i biljke na glifosat a sve okolo postane crno, zemlja. Ako ste ikad vidjeli kad se upotrebljava cidokor, u nas je to .../Govornik se ne razumije./... ništa nema, ne raste a krumpir raste, uzgojen je normalno. Prema tome, smatram da ako Austrija može, ako smo mi članica EU-a, ako druge države razmatraju, da mi isto trebamo zabraniti te opasne stvari jer je zdravlje ispred svega. Moramo zaštititi i proizvodnju naših pčelara meda, oni se protive također, i brojni drugi se protive uvozu takvih tvari. Pa možete li vi objasniti nama što činite za zabranu evo u ovome slučaju i drugih pesticida, herbicida, opasnih otvora, tko to kontrolira? Da li to itko kontrolira? Koja je tu kontrola? Postoje li, ja znam da se ovo koristi kod nas sasvim normalno, osim šta se uvode nekakva ograničenja, ali ta ograničenja jednostavno nitko ne kontrolira. Opasne tvari su ono što treba zabraniti, ono štose trebamo ugledati na druge države EU-a i očekujem od vas i od ove Vlade a pošto Vlada neće to prihvatiti, da će zakon koji sam uputio prije 2 mj., Vlada je dala negativno mišljenje da ćete prihvatiti Zakon o zabrani upotrebe glifosata u RH zbog zdravlja naših građana, evo ja očekujem da ćete mi dat odgovore, hvala lijepo. Poštovani g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovim zakonom o provedbi uredbe EZ br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa kojom se izmjenjuju, dopunjuju ukidaju Direktiva 67/548 i Direktiva 1999/45 EZ i izmjenjuje izmjenjuje i dopunjuje Uredba br. 1907/2006 utvrđuje se nadležno tijelo i zadaće nadležnog tijela za provedbu Uredbe br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2006. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa kojom se izmjenjuju, dopunjuju ukidaju Direktiva 67/548 i Direktiva 1999/45 EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba br. 1907/2006. Zakon se dosad mijenjao dva puta i dosad i to 2013. i 2018. g. kako bi se hrvatsko zakonodavstvo uskladilo s pravnom stečevinom EU-a. Uredba 1272/2008 usklađuje prethodno zakonodavstvo EU-a sa sustavom poznatim GHS odnosno globalno usklađen sustav razvrstavanja i označavanja kemikalija, sustavom UN-a za utvrđivanje opasnih kemikalija i obavještavanje korisnika o tim opasnostima. u cijelom svijetu usvojile globalno usklađen sustav razvrstavanja i označavanja kemikalija i on se sada upotrebljava kao osnova za međunarodne i nacionalne propise o prijevozu opasnih proizvoda.

1272/2008 prema kojemu će uvoznici i daljnji korisnici koji stavljaju smjese na tržište EU-a, dostavljati takve informacije. Ovaj zakonski prijedlog utvrđuje obvezu za uvoznike i daljnje korisnike koji stavljaju smjese na tržište RH da da postupaju u skladu sa čl. 45. stavkom 3. uredbe broj 12/72 iz 2008. kao i s odredbama priloga 8. Uredbe Komisije 2017/542. Ova uredba zahtjeva od industrije da razvrsta, označi i pakira opasne kemikalije prije stavljanja na tržište upravo s ciljem zaštite radnika, potrošača i okoliša. Prijedlog sadrži naravno i prekršajne odredbe vezano uz obveze uvoznika i daljnjih korisnika koji stavljaju smjese na tržište RH. Tako Tako upravo Članak 12. predviđa novčanu kaznu od 50.000 kuna do 100.000 kuna za prekršaj pravne osobe koja je dobavljač ili daljnji korisnik ako ministarstvu i HZJZ-u ne dostavi sve informacije ili dostavi određene informacije koje su manjkave i koje nisu u potpunosti istinite. Ovim zakonskim prijedlogom omogućit će se lakši prijenos informacija o sastavu smjese i podupiranje statističke analize povezanih slučajeva otrovanja s kemikalijama, a sve u svrhu zaštite javnog zdravlja. Iz svega ovoga Klub zastupnika HDZ-a smatra da je ovaj konačni prijedlog zakona dobar i poduprijet će njegovu daljnju proceduru. Zahvaljujem kolega Kopić. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite kolega. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Opasne tvari i smjese u RH se se upotrebljavaju dok druge države to zabranjuju i EU o tome raspravlja, a mi smo donijeli sada ovdje ovaj prijedlog tj. ovu uredbu koju jednostavno dignut ćemo ruku i neće nitko ništa poduzeti. Svjetska zdravstvena organizacija odnosno njezina međunarodna agencija za istraživanje o karcinomu objavila je u ožujku 2015. da je herbicid glifosat vjerojatno karcogen i to novija izučavanja ukazuju. Međutim, evo sutra je sv. Ambrozije dan zaštitnika pčelara, sutra ću još jednom naći načina da upozorim javnost u zaštiti zdravlja, zaštiti bilja, zaštiti pčela koji se i bune pčelari jednostavno ta tvar, glifosat jedostavno utječe loše tj. ugrožava i pčelare i ekološku proizvodnju meda, a također i ekološku proizvodnju u RH jer mi smo država koja ima 700.000 hektara neobrađenog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta ekološki očuvanog. I sad Austrija brani, to ste upoznati uvaženi tajniče, stavit ćeju zabranu i naravno da bi tribala i RH to zabraniti, to što je štetno, što je opasno za ljude. Ako je ta tvar opasna ja ne vidim niti jedan razlog kako ministrica kaže da to nije dokazano do sada kad znamo da nova izučavanja o mogućnosti utjecaja glifosata na zdravlje, posebno na znači na utjecaj na okoliš ispitivanja koje je naručila mreža ekoloških organizacija za zaštitu prijatelji zemlje Europe, pokazuje se da tragovi glifosata mogu pronaći u tijelima ljudi. Pa tako su u istraživanja znači ovaj u 18 država u laboratoriju u Njemačkoj znači rezultati su, naručena su znači ispitivanja uzoraka mokraće skupljenih u 18 europskih zemalja. Rezultati su pokazali da je tragove glifosata moguće pronaći u uzorcima iz svih zemalja, to znači i iz Hrvatske. Kada se u obzir uzeli svi prikupljeni uzorci, tragovi glifosata je pronađeno u čak 44% uzorka. I ovdje se postavlja ključno pitanje zašto Austrija to brani, zašto EU o tome raspravlja, zašto su, pa čak je Hrvatska u početku bila, europski parlamentarci su bili protiv, pa su bili malo suzdržani jer jednostavno lobiji koji ima te jake korporacije Monsanto jer je usko vezano uz proizvodnju GMO proizvoda Monsanto i ovaj herbicid jer su oni otporni na ovaj herbicid njihovo, smjese i ovaj njihovi proizvodi, njihovo sjeme. Zbog zaštite zdravlja kao što sam rekao zbog svega navedenoga Republika Austrija je zabranila upotrebu iz tog kemijskog spoja. Istraživanje i na životinjama pokazuju da se prilikom konzumacije biljaka na kojima se nalazi glifosat, da se oko 15 do 30 apsorbira u tijelu te životinje. U istim istraživanjima dokazano je da je glifosat pronađen u krvi i tkivima ispitanih životinja u procesu raspada od manjih količina glifosata može nastati znači brojne posljedice, dokaz ukazuje da je 1% glifosata ostaje u tijelu i tjedan dana nakon izlaganja znači toj tvari. Ponavljam ako je mogla Austrija ne vidim razloga zašto ne Hrvatska. I naši pčelari upozoravaju na to da ugibaju i pčele jer je to opasno. Prema tome smatram da mi moramo pratiti te trendove, a ne samo donositi ovu za u smjesu opasnih kemijskih tvari, herbicida, pesticida, sve što ne, a najopasniji ovaj hebicid koji proizvodi znači hebicid koji proizvodi znači Mosanto, gdje upozoravaju i međunarodne agencije, gdje pokazuju svjetska istraživanja zdravstvenih organizacija, gdje studije pokazuju kako herbicidi koji sadrže glifosat djeluju kao endokrini endokrini prekidač i time znači uzrokuju lučenje hormona, znači potiče i evo ovde i razvoj tumora utječe i ugrožava plodnost kod ljudi. Sve su to istraživanja koja su objavljena. I o tome se raspravlja, zaista se raspravlja u EU, u Americi, SAD-u imamo brojne tužbe ljudi koji su i dobili od Mosanto kompanija, međutim njima je bitno ovladati sjemenom i ovladati znači tretiranjem i stvoriti ovisno cijeli svijet. Međutim u Hrvatskoj, opet ponavljam, imamo mogućnost to da zabranimo. Čudi me da ministrica to u svojoj izjavi govori da ona nema nikakvih dokaza, ministrica poljoprivrede. Ja ne znam jeste li se vi savjetovali s njom jel ona prati uopće događanja što se događaju? Naši euro zastupnici su jedno vrijeme bili protiv pa jedno vrijeme suzdržani pa jedno vrijeme kada se … odlučivalo, ali već je to otišlo daleko. Ja vjerujem da će se poslušati i Europska agencija za sigurnost hrane koja je naznačila svoju kritičnu zabrinutost, činjenicu da je 8 od ukupno 24 podnositelja zahtjeva uključujući Monsanto predstavilo specifikaciju za glifosat koji nisu podržane toksološkom procjenu, drugim riječima podaci ispitivanja koja su pružili podnositelji zahtjeva tj. kompanije koje proizvode ovu tvar nisu odnosile na tvari koje su htjeli prodati. U izvješću Europske agencije za sigurnost hrane navela je 22 rupe u dokazima, znači oni čak i prikrivaju Monsanto i te kompanije prikrivaju gdje gdje koriste ovu opasnu kemijsku tvar koja se koristi u herbicidima. I ne samo da postoje rupe u dokazima već ključne studije bivaju skrivane od javnosti, od javnog mijenja. Glavni zaključci ove sigurnosne agencije Europske sigurnosne agencije izvješće u vezi … glifosata temelje se na tim neobjavljenim studijama koje su izradile same industrije, znači oni su sami radili studije i naravno neshvatljivo je da te neobjavljene studije prevagnu u odnosu na javno dostupnu informaciju. Ja ću napomenuti da je RH još 2017. godine bila jedna od država koja je zajedno sa Belgijom, Grčkom, Francuskom, Italijom, Luxembourgom, Maltom, Austrijom, Slovenijom, Švedskom usprotivila usprotivila produžavanju dozvola za korištenje glifosata. Tada je pokrenuta Europska građanska inicijativa koja je prikupila 1,3 milijuna potpisa kako bi se odluka EU o njenom korištenju smanjila s 15 na 5 godina. Nažalost, Hrvatska se nije pridružila službenoj listi država koje su podržale inicijativu jer joj je malo nedostajalo da ispuni kvotu od od propisanih potpisa. Prema tome ja mislim da sve ovo što sam rekao, a ima toga još i ono što je poznato da moramo zabraniti mi u RH ono što je sve opasno po ljude, životinje i što utječe na zdravlje ljudi, a sve u korist Monsanta i sličnih tvrtki koje guraju svoje proizvode, koji guraju svoje sjeme i kontrolu nad tim svim. I ne smijemo zaboraviti da je proizvodnja GMO proizvoda da je GMO i glifosat su usko vezani i korporacije koje ovo proizvode tj. uglavnom Monsanto oni znadu šta rade, a očito mi ne znamo jel nam vi spakirate neku uredbu Europske komisije, EU neku direktivu, spakirate nam je ovdje, dođete ukravatimo se ovdje i glumimo, a niste ništa napravili nego prepisali ste nekakvu uredbu, dok Austrija je prihvatila ovu uredbu u svom parlamentu ali je zabranila ovu tvar koja je opasna po zdravlje ljudi. ljudi. EU razgovara ima godinama o tom problemu, naša ministrica kaže ma nije to problem, ministra Vučković. Ma kakav je to problem, nema to veze. I zato evo sutra je sv. Ambrozije zaštitnik pčelara. Ja ću sutra još jednom ponoviti ovaj svoj prijedlog, ako treba još ću ga jednom i uputiti bez obzira šta je Vlada negativno dala mišljenje samo da jednom stanemo na stranu naroda, a ne stranih multinacionalnih kompanija koji isisavaju novac i zdravlje naših ljudi.

odnosno vi uspoređujete štetnost GMO-a i štetnost pesticida. Mislim da su pesticidi daleko štetniji posebno pesticidi koji imaju dulje … vrijeme raspada te se kumuliraju u tlu. Gliofosfat koji spominjete sigurno je štetan i dokazan je Non-Hodgkins koji je posljedica dugog izlaganja gliofosfatu. Japan, Kina, Francuska i Iran možda to ne znate pesticide su zamijenili sa patkama koje jedu kukce, korov i jednostavno ne zagađuje se zemlja. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepa. Nadam se kolega zastupniče da ćete podžati ovaj moj zakon koji Vlada nije podržala o zabrani glifosata. da je povezan uz GMO proizvod velikih multinacionalnih kompanija i štetnih tvari kao i glifosat kao što ste rekli koji se dugo zadržava u organizmu i životinja i prehrambenih proizvoda i sve površine koje se tretiraju to je opasno. Ali uglavnom evo drago mi je da vi sa razumijevanjem govorite ono što govori cijela Europa i cijeli svijet i da ćete podržati ovaj zakon koji sam dao u proceduru, a to je zabrana glifosata. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolega Bulj. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (SIP)** Uvaženi predsjedavajući. Htio bih reći da mi ovdje raspravljamo o pakiranju tvari koje su opasne međutim postoje tvari koje su vrlo opasne a koje se pakiraju u ampulama i koje se uopće posebno ne označavaju kao opasne niti se upozorava one kojima se daju, o čemu se radi? Konkretno ću reći o sastojcima cjepiva. Znači vi u cjepivima imate aluminijeve soli, mi znamo neurotoksičnost aluminija je poznata, ako date štakorima, ubrizgate aluminij, pojavit će neurološki problemi kod njih, motoričke itd. Nažalost nitko u ovoj zemlji a usudio bi se reći da se radi o globalnom problemu, ne dovodi u pitanje to i jasno je da formaldehid koji je također u biti otrovan, ljudi ga ne smiju konzumirat, također se nalazi u cjepivima i ono što je jako bitno jest da kada recimo netko oralno bi recimo progutao aluminij, taj aluminij bi se izlučio iz organizma u većoj mjeri međutim kada date živi aluminij preko injekcije u tijelo, tada se on ne izlučuje, ostaje u tijelu i zapravo ljudi stradavaju. O tome se ne raspravlja, znači kad je otrov se daje djeci u cjepivima onda o tome nema rasprave a što se tiče europskih direktiva, pa EU dozvoljava herbicid glifosat. Poznato je na osnovu mnogih sudskih presuda da se radi o otrovu koji je štetan za ljude i to ne u maloj mjeri kako ono bi rekli ovi iz industrije cjepiva, rekli bi da su nuspojave male ili zanemarive, radi se o Ne-Hodgkinovom limfomu, radi se o smrtnim slučajevima, radi se o tisućama tužbi. Mi već imamo pravomoćne presude. Umjesto da Vlada zabrani taj glifosat, Vlada jednostavno dozvoljava trovanje našeg naroda ali ono što hoću reći je da ova Vlada je zapravo marionetska, ona je u službi Bruxellesa, u službi farmaceutske industrije i samim time ona sve što farmaceutskoj industriji odgovara, Vlada će to gurati. Kemijska industrija, herbicidi, bum, farmaceutska industrija, bum. Najveća zarada, najveći rast tržišta ima upravo industrija cjepiva a koliko je to sve skupa opasno, navest ću vam na slijedećem primjeru. Možete li vi g. Brkić, g. Bulj ili kolega iz HDZ-a koji je raspravljao, istovremeno razgovarao sa sedmero ljudi i razumjeti sve što vam oni govore i istovremeno im odgovarat?

tzv. ajmo reći antigena odjednom na kojem bi djeca od 2 mj. trebala dat nekakav imunološki odgovor. Kako da dijete od 2 mj. koje nema uopće razvijen imunitet daje imunološki odgovor istovremeno na 7 različitih bolesti? Pa to je nemoguća misija za to dijete i naravno da posljedično mnoga djeca ne razviju imunitet ili pak obole od tih bolesti protiv koje su cijepljena ali ono što je još gore, razlog zašto se aluminij stavlja u cjepivo a to ne piše kad oni vama daju cjepivo niti vas upozoravaju da vam daju aluminij je u tome što su mnogi ti bacili ili virusi, šta već, umrtvljeni. Budući da su umrtvljeni, kad bis eoni dali u ljudski organizam, oni ne bi izazvali imunološku reakciju jer jednostavno ne bi agresivno djelovali, tijelo jednostavno bi ih izignoriralo. Međutim kad se daje aluminij u cjepivo, aluminij je tzv. pojačivač reakcije, nespecifične imunološke odnosno oprostite kolega Bulj, ako želite razgovarati, molim vas da odete van razgovarat ako vas ne zanima šta pričam, hvala. Znači aluminij je po svojoj prirodi smišljen zato odnosno stavlja se u cjepivo da izazove nespecifični imunološki odgovor. Što to u prijevodu znači? To u prijevodu znači da izaziva imunološku reakciju koja nije konkretna jer tijelo ne može razvit, ne znam, antitijela za aluminij, ne, tijela će ić razvijat antitijela za nešto što ona ne znaju. Naravno, industrija cjepiva očekuje da kad se ubrizga aluminij sa 7 tih bacila ili virusa umrtvljenih ili živih, da će organizam razvit antitijela upravo na njih. Možda hoće u praksi, može neće međutim što ako razvije antitijela na hrskavicu, što ako razvije antitijela na živce odnosno na mijelin ili što god već ili na gušteraču, vi ćete imati poplavu autoimunih bolesti gdje organizam sam sebe napada. Znači neposredno nakon cijepljenja počinje dijete imati probleme sa zglobovima, djeca od svije 2 g. razviju artritis ili pak neposredno nakon cijepljenja, mjesec dana nakon povišen šećer, razviju djeca mala dijabetes ili pak razviju multiplu sklerozu ili pak što je najgore, razviju neurološke probleme, razviju autizam, prestaju pričati. Imate bezbrojna svjedočanstva roditelja čija djeca su nakon cijepljenja pričate, imate dijete sa 6 mj. dobije cjepivo, prestane gugutat, prestane pratit pogledom ali jednostavno farmaceutska industrija sve to negira. Vlada se time ne bavim jednostavno je Vlada rekla i farmaceutska industrija, svi vi roditelji koji to govorite, vi svi lažete, vi koji tvrdite da vaše dijete nije prije cijepljenja imalo tikove a nakon cijepljenja ih ima, vi lažete. I u konačnici što je najgore, ne samo da recimo encefalitis, upala mozga, koliko je djece ostalo nepokretno zbog cjepiva. Oni navode u nuspojavama da je moguće encefalitis ali doktori ne upozoravaju roditelje djece kad im daju ta cjepiva na moguće nuspojave. I u konačnici što se događa? Iako su mnoge nuspojave priznate, iako je evidentno da se povezane s cjepivom, odštete se ne isplaćuju. To je zapravo glavni problem koji mi imamo u Hrvatskoj. Ako bilo tko od vas zastupnika ima kravu, kozu ili ovcu koja nakon cijepljenja izgubi mliječnost, prestane davati mlijeko, pobaci ili krepa vam životinja vi imate pravo na odštetu. Međutim ako vaše rođeno dijete se nakon cijepljenja razboli ili čak i umre jer čak zavod za zdravstveno, odnosno Zavod za javno zdravstvo priznaje da imamo smrtne slučajeve od cjepiva svake godine država nikakvu odštetu ne isplaćuje. Znači djeci se u prijevodu ubrizgavaju otrovi, posljedice su stravične, znači hrpa stradale djece, odštete nema, nekakvih posebnih obilježja da se radi o otrovima nema, ljudi ne znaju zapravo što primaju i što im se daje i onda mi sad raspravljamo o nekakvoj europskoj direktivi koja bi tobože trebala riješiti nekakve probleme. A što ne rješava probleme na način da zabrani, da Monsanto nego se samo bavi načinom pakiranja tog u biti otrova. Međutim, kako god vi pakirali otrov jednom kad se on aplicira on će imati otrovno djelovanje, ljudi će se razboljeti, stradati će, ali to nikog ne zanima. neki dan sam bio u kafiću na medu piše proizvodnja med iz 4 zemlje porijekla, Hrvatska, Ukrajina, Kina i Poljska. Znači mi pijemo, tj. jedemo med iz 4 zemlje svijeta. Vi raspravljate o pakiranju, vi uopće ne raspravljate o sadržaju. Bit vas ne zanima. Vas ne zanima što se djeci daju otrovi u cjepivima, vas ne zanima što je glifosat u uporabi, što velik dio naših građana ima taj otrov u svom organizmu, vas ne zanima kvaliteta meda koji dolazi iz četiri zemlje svijeta uključujući Kinu i Ukrajinu. Ne, vas zanima samo pakiranje, vama je bitna forma. Ako je forma dobra, sve je u redu a kakav je sadržaj hoće li ljudi ostati živi ili mrtvi nakon njega, biti otrovani, razboljeni, o tome se ne raspravlja, čak se i negira. Pa koliko ste recimo samo industrija azbesta koliko je bila jaka, desetljećima je trovala ljude diljem svijeta dok konačno tom ludilu se nije stalo na kraj. Koliko je ljudi moralo se razboljeti da bi se stalo, zaustavila proizvodnja azbesta. A mi ovdje sa farmaceutskom industrijom imamo puno veće milijarde, sa kemijskom industrijom uključujući i te globalne korporacije poput Monsanta odnosno Bayera, imamo enormnu lovu u igri, javnog interesa tu nema. EU za to nije briga, hrvatske političare za to nije briga ali postoji jedan kandidat u ovoj predsjedničkoj utrci koja je pred nama, kojeg je briga i kojem je stalo za te teme. Hvala vam. Zahvaljujem g. Pernar. Prije nastavka na galeriji su nam se pridružili učenice i učenici Prve gimnazije iz Splita i njihove profesorice i profesori, želim vam dobrodošlicu i ugodan boravak u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. Imamo repliku poštovani kolega Željko Jovanović. Izvolite kolega. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo. Evo drago mi je da će i učenici čuti moju repliku jer u izlaganju kolege Pernara opet smo čuli čitav niz potpuno nestručnih, neznanstvenih, neutemeljenih izjava koje se tiču cijepljenja. Dakle kolegice i kolege, dragi učenici i svi koji prate ovaj rad Hrvatskog sabora trebate znati da je cijepljenje jedno od najvećih medicinskih dostignuća u povijesti čovječanstva i da je cijepljenje javnozdravstvena intervencija koja je spasila više života nego bilo koja druga medicinska intervencija. Dakle govoriti na ovaj način kako je to učinio kolega Pernar je zapravo neoprostivo jer na taj način širi laži, dezinformira javnost i potiče neke ljude koji će mu povjerovati na necijepljenje čime nanose nemjerljivu štetu svojoj djeci i cijelom društvu. Zahvaljujem kolega Jovanoviću. Poštovani kolega Pernar, izvolite. **Pernar, Ivan (SIP)** Uvaženi zastupniče Jovanović, ja kad govorim protiv cjepiva ja govorim na osnovu mojeg osobnog iskustva. Moj prvi sin nakon cijepljenja razvio je razne simptome, razvio je među ostalim dermatitis, tikove, imao je oštećenje govora, nije mogao slovo K recimo izgovarati, govorio je o sebi u trećem licu, nije rekao ja se zovem Mathis, govorio je on se zove Mathis Mathis itd., itd., ali to nikog ovdje ne zanima. Svjedočanstva svih drugih roditelja čija su djeca stradala ili prestala govoriti također ne zanimaju. Za vas je to sve laž, za vas je to sve propaganda, za vas to sve govore zli ljudi. A to što u Hrvatskom saboru sjedim ja, to što u Hrvatskom saboru sjedi i gospodin Beljak koji kaže Ivane ja imam snimku djeteta gdje govori prije cijepljenja i gdje prestaje govoriti nakon cijepljenja. To vas ne zanima. Ima i zastupnika u HDZ-u čija su djeca stradala ali to se sve šuti. To se sve skriva radi nečijeg interesa mladi čovječe. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Pernaru. Imamo kolega Pernar razglas tako da ne morate jako povisivati ton, dobro vas čujemo. Sljedeća rasprava poštovani kolega Stevo Culej. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege. Pa u ovom Hrvatskom saboru ja sam se stvarno svega i svačega naslušao. Naslušao sam se polemika kada neki, neću spominjati struke raspravljaju o stočarstvu a da nikada nisu vidjeli niti jedno grlo, niti ne znaju njegove performanse ni čemu možda čak pojedini dijelovi služe osim onog kada dobiju na tanjuru onda, malo s uljem nauljene. kada govorimo o herbicidima moramo znati da je to kao prvo, prvo sintetizirano kemijsko sredstvo koji je .../Govornik se ne razumije./... još '40-te godine uspio sintetizirati i dati na upotrebu. Na koji način? Upravo za što je i namijenjeno da bi selektivno utjecalo kako na korove a i na usjeve koji su nam potrebni za ishranu kako ljudi tako i stoke. Zašto selektivno djeluje? Imamo selektivne herbicide i neselektivne. Neselektivni herbicidi gospodine Bulj to su oni o kojima ste govoriti o TOTAL-u i drugima dakle koji uništavaju znači sve biljke na površini zemlje. Ti herbicidi koriste se prije, za vrijeme, poslije sjetve a neki čak i poslije skidanja usjeva i svi ti herbicidi imaju određeni, određeno vrijeme u kojemu se razgrađuju i nestaju. Zato se neki špricaju poslije, neki prije kiše, neki tj. nema takvih za vrijeme kiše. Upravo to za to su i namijenjeni. Da nije bilo herbicida koje je …/nerazumljivo/… dakle još '40. godine između drugi, prvi pokrenio mi bismo još uvijek živjeli u gladi, još uvijek bi naše njive bile pune seljaka koji bi sa motikama na ramenu špartali po redovima kukuruze gdje bi im ambrozija bila veća od kukuruza pored drugih usko i širokolisnih korova. Govoriti o herbicidima moramo reći da nije bilo njih u Hrvatskoj, a i u cijelome svijetu bilo bi gladi. Zašto su neke zemlje naprednije u poljoprivredi, a neke zaostalije? Pa upravo zato što su neke zapadne zemlje imale prve kontakt sa herbicidima i kemijskim supstancama koje su upotrebljavali u poljoprivredi dok su u Jugoslaviji još uvijek u to vrijeme drveni plugovi orali i po vašoj Zagori, a i po mojoj Slavoniji. Moram reći da nije bilo Nijemaca u mojoj Slavoniji možda ne bi bilo ni željeznih plugova, ali ja neću cijelu ovu priču potrošiti na ovo da opravdavam nečije proizvode i reklamiram, nego ću se osvrnuti na jednu drugu stvar. Nije problem ako je nešto kontrolirano, da li je to Bayern ili da li to neka druga kuća, svi dobro znamo, tj. netko zna, a netko ne zna. Prvobitni ljudi su se koristili solima i metalima da bi u pokušajima da bi suzbili korove, ali to se pokazalo da nije baš bilo i uspješno. Ali da bi mi kontrolirali ili ne kontrolirali moramo znati koje kuće i koje proizvode proizvode. Pored ovog Bayerna i neki drugih Monsante da ih ja ne bi ovdje previše reklamirao i vjerojatno ima nešto dobro, možda se nešto provuče i loše što ćemo tek otkriti. Ni Goebbels nije znao kad je krenio koliko će zla napraviti, ali nije sve tako crno. Znate gdje je crno? Crno je tamo gdje je crno tržište. Odakle dolazi crno tržište? Crno tržište dolazi preko naših hrvatskih granica, a to je ono što se ne može iskontrolirati. Ono što se kriminalnim radnjama provlači u Hrvatsku. Ja ću vam ispričat jednu priču. U Slavoniji ima jedna tvrtka koja ima 1.500 hektara hrvatske zemlje, a tvrtka je iz Srbije. U Slavoniji ima jako puno OPG-ova čiji su vlasnici staračka čak i nepokretna domaćinstva, stvari vlasnici papirnato, a oni drugi koji to koriste nalaze se preko granice. Ti preko granice u svojim vikendaškim posjetima svojim oronulim roditeljima na koje su prebacili te OPG-ove koji primaju od Hrvatske države poticaje, koji koriste neregistrirana poljoprivredna sredstva, traktore, kombajne i prikolice, koji te iste sredstva koriste da bi obradili tu zemlju. A tko obrađuje tu zemlju? Tu zemlju obrađuju mještani tih mjesta, a koji su na socijali, na hrvatskom proračunu, a ti isti koji ih koriste za obradu zemlje ne plaćaju vaučere da bi Hrvatska država bar nešto dobila u povratu. A na kraju i kad proizvedu te žitarice i šta već proizvode onda se to mimo svih kasa fiskalnih provlači kroz neke papire i žitarice nestaju. To se važe u dvorištima, donjim dvorištima, a to ide na način da se u po sela otvori jedna kapija, jer ne ide se putom nego se traktori i prikolice provlači kroz ta dvorišta. Dolaze na vagu koja je instalirana jednokratno, nije to stalna vaga, nego se iznivelira na jednoj betonskoj površini i tu se samo odvaga, razvaga, isplata je iz džipa, iz gepeka iz najlon vrećice. To je jedan dio. Na koji način putuju herbicidi? Pa poznato je da pogranična mjesta idu u Bosnu i Srbiju, Šid, Ruma, Orašje, koridor kako li se već zovu, idu i kupuju coca-colu, fanta, e onda šta se može napravit, herbicid se istrese coca-cola i onda se herbicid prespe u te boce, da li od coca-cole, da li od fante ovisno boji herbicida i onda to lijepo sve pređe preko granice. Isto tako putuju i druga sredstva, to su medikamenti koji se koriste za liječenje stoke. Da bi se tome stalo u trag moralo bi se vidjeti koliko netko ima hektara, a koliko je herbicida i sa kojim računima ih je pravdao, a da ih je kupio u Hrvatskoj. Ne može netko imati tisuće hektara, a koristiti herbicide kao da je 100 hektara upotrijebio, a dobiti prinose kao da je maksimum maksimuma uložio. U tom je stvar. I to se sve može iskontrolirati na taj način. A herbicidi njihova kontrola što se tiče unošenja u tla su iskontrolirani na način da oni koji se s njima bave i upotrebljavaju ih da su morali ovoga završiti određenu obuku putem naših poljoprivrednih savjetnika i za istu dobiti potvrdu, koju su oni uredno i dobili. Znači imaju potvrdu za herbicide, imaju sredstva za apliciranje herbicida u biljke i na površine, ali da li imamo kontrolu ovih herbicida koji nekontrolirano dolaze iz drugih neprovjerenih centara u Hrvatsku. To je upitno. Još jednom ponavljam, kako je moguće, a to se može utvrditi na jedan jedini način. na samoj granici gdje rade policajci i gdje rade carinici. Na koji način oni kontroliraju vozila koja cijeli dan dolaze i odlaze. Da li pretresaju, da li propuštaju, da li su u dogovoru sa nekim, a ko što mi je poznato da u Hrvatsku može svašta ući i svašta izaći nekontrolirano, mislim da je tu najveći problem i opasnost i za ono što će moguće nanijeti štetu kako poljoprivredi, a tako i nama samima. Hvala. Zahvaljujem kolega Culej. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Culej u vašoj raspravi smo danas čuli jednu teoriju na koji način se po vama potkrada i iznose tvari iz Hrvatske u susjedne zemlje, ali nevjerojatno da ste krenuli od toga da je netko odnio vreću gnojiva negdje, ali niste krenuli od toga da se godinama i desetljećima dodjeljuju potpore za neobrađenu zemlju i u vašem susjedstvu itd. Znači te stvari uopće niste dotaknuli, ljudi se kupuju, kupuju se glasovi, socijalni mir itd. na krađi javnog novca iz državnog proračuna, a ne obrađuje se uopće zemlja. A zasmetala vas je mogućnost da je neko stavio vreću gnojiva i negdje ju odnio. Mislim to je nevjerojatno da ste krenuli od takve stvari i uvijek imate istu priču. Prema jednoj nacionalnoj manjini imate takav odnos da to nije dostojno člana vladajuće koalicije. Hvala lijepo. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Kolega Maras, gnojivo je kabasta tvar, teška i golema i jako je teško prošvercati. Radi se o onim skupim medikamentima i skupim aditivima i herbicidima koji se prebacuju. A kada govorimo o tim površinama i o poticajima, nemojte zaboraviti da je vaš kolega ministar Jakovina, upravo on je izmislio poticaje na gorske pašnjake, na stoku, plutajuća, plivajuća goveda gdje samo markice šetaju, a goveda nema nigdje ni papka se ne vidi. Upravo je Jakovina, gdje je Jakovina, gdje je danas taj gospodin vaš uvaženi ministar koji nije mogao voditi jednu poljoprivredu apoteku u poljoprivrednom mjestu u vlastitoj kući? Kako je moguće da je takav čovjek postao ministar poljoprivrede? To je isto bio ministar ko što ste i vi bili ministar obrta i poduzetništva, a ni s jednim ni s drugim niste imali nikad veze. Uspješno je jedino to što se Bjelolasica zapalila dva puta. **Brkić,

istakli da nije bilo tehničko tehnološkog napretka da bi dan danas ljudi svoje poljoprivredne površine obrađivali doslovno drvenim plugom i da bi daleko veći broj današnje svjetske populacije bio gladan. Prema podacima UN-a za prošlu godinu od 7,6 milijardi stanovnika njih 820 milijuna gladuje ili je pothranjeno odnosno svaki 9. stanovnik. Iz ovoga se vidi koliko je bitna poljoprivredna proizvodnja, pa između ostalog i kada govorimo o stanju u RH iz jednog sigurnosnog aspekta. Danas kada bi zatvorili granice, čisto sumnjam da bi duže od tri mjeseca doslovno mogli preživjeti s ovom poljoprivrednom proizvodnjom. Stoga smatram da trebamo poduzeti sve da se poljoprivredna proizvodnja podigne. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Culej. **Culej, Stevo (HDZ)** Kolega Stričak, da je ovdje bilo više Pankretića poljoprivreda bi bila na vrhu. Da je ovdje bilo više stručnjaka inženjera strojarstva pa ne bi se to događalo u Đuri Đakoviću. Da su nam ministri bili ljudi od struke, ne bi sredstva koja su dobivali kao odštete za zapaljena odmarališta koristili za plaće nenamjenske nego za ono za što je bilo isplaćeno, da se ponovno obnovi to na osnovu čega su i podigli. Ovdje su prošpartali, ja to volim tako reći, mnogi oni predstavnici hrvatskoga naroda koji od naroda nikada nisu bili izabrani, koji s tim narodom nisu nikada popričali, koji se poskrivećki voze automobilima od Sabora do svojih stanova i bježe kući u neke stanove gdje ih niko ne pozna i ne vidi jer treba doć u svoju sredinu gdje te pozna cijelo selo, cijeli kraj.

bez kojih nažalost današnja poljoprivreda masovna ne bi bila moguća u ovom obliku koji je i to je istina. Svi su oni otrovni i bilo bi bolje da ih nema, no međutim bez njih je nemoguće raditi. Međutim, kolega Bulj ovdje govori o glifosatu, o glifosatu kojega je proizveo Monsanto pod trgovačkim nazivom Randap i za kojega je nedvojbeno utvrđeno da je kancerogen i nezamislivo štetan za ljudski organizam. Tragedija je što se on koristi i dalje, nažalost današnja industrija nije dala niti kemijska odgovor za totalni herbicid umjesto njega. A naša tragedija u Hrvatskoj što zbog skupoće desekanata kojima se vrši desikacija soje pred žrtvu, naši poljoprivrednici pribjegavaju korištenju upravo glifosata za tu namjenu što nije dozvoljen, ali nemaju … dovoljne Odgovor kolega Culej. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Kolega Lenart, ja kada idem u poljoprivrednu apoteku da bi suzbio glodavce dal u svom ambaru ili na svojoj njivi koja mi je odmah do mog salaša jer ja držim i svinje, imao sam ovce, konje i svašta, ali imam i pse imam i mačke i da bi potrovao glodavce ja ne odem i ne kupujem faciron zato što se na jako loš način manifestira u želucima od mačaka i od mojih pasa nego uzimam one meke. Dakle uzimam meke koji nisu kao faciron, ne utječu na krvne sudove i na unutarnje organe pasa i mačaka. ciljano svakome je od volje šta će uzet i ono što će njemu koristiti, neka si sam odredi da li s time nanosi štetu ili ne nanosi. Zahvaljujem kolega Culej. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem državnom tajniku Željku Plazoniću i njegovoj suradnici. Glasovat ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.